Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 23. sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne moreta udeležiti naslednja poslanca: Mag. Dušan Verbič in Samo Bevk do 16. ure. Na sejo sem vabil predsednika Vlade, ministrice in ministre ter vršilko dolžnosti generalne sekretarke Vlade k 1. točki dnevnega reda, gospoda Aleša Remiha, predsednika Sveta fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji k 29. točki dnevnega reda, predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janšo k 30. točki dnevnega reda, predstavnika Urada predsednika Republike Slovenije in predstavnika Sodnega sveta k 32. točki dnevnega reda ter predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega reda. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 23. redne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 7. maja 2021 s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu z drugim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Prehajamo na obravnavo in odločanje o predlogu za umik točke z dnevnega reda seje. Poslanska skupina SMC Državnemu zboru predlaga, da se z dnevnega reda seje umakne 21. točka, to je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti, prva obravnava. Predlog za umik ste prejeli v petek, 14. 5. 2021. Želi besedo predstavnik predlagatelja umika? Ne. želi besedo predstavnik predlagatelja predloga zakona? Ga ni. Želi besedo predstavnik Vlade? Ugotavljam, da ne. Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? Ugotavljam, da ne. Zaključujem predstavitev stališč o predlogu za umik. Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Odločamo Odločamo o predlogu za umik 21. točke z dnevnega reda seje. Glasujemo.

Prehajamo na določitev dnevnega reda v celoti. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem in s prej sprejeto spremembo. Glasujemo. Navzočih

S tem zaključujem 23. sejo Državnega zbora.